osnovu vašeg izjašnjavanja konstatujem da postoji kvorum za rad, prisutno je više od 84 narodna poslanika.Primili ste ostavku narodnog poslanika Pavla Markova na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.U skladu sa tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena za koji je izabran narodnom poslaniku Pavlu Markovu danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Poštovani

s obzirom na to da narodni poslanik Vuk Jeremić nije polagao zakletvu prilikom verifikacije mandata na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, neophodno je da sada položi zakletvu, imajući u vidu da su prestale njegove obaveze u oblasti međunarodnih odnosa, koje su ga sprečavale da učestvuje u radu Narodne skupštine.Poštovani

narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve, čestitam vam i želim vam uspešan zajednički rad u ovom periodu.Zbog

usklađivanja daljeg toka sednice i rada radnih tela, određujem pauzu od 30